Fjárlaganefnd ræddi talsvert nýtingu á almennum varasjóði í tengslum við frágang og umfjöllun um fjáraukalagafrumvarpið. Í vinnu sinni við frumvarpið ræddi nefndin um hlutverk og verklag í tengslum við varasjóði fjárlaga, bæði varasjóði einstakra málefnasviða og flokka og sérstaklega nýtingu á almennum varasjóði fjárlaga. Í 24. gr. laga um opinber fjármál er tiltekið að gera skuli ráð fyrir óskiptum almennum varasjóði til að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti. Varasjóður skal nema að lágmarki 1% af fjárheimildum fjárlaga. Honum er almennt ætlað að mæta frávikum frá launa-, gengis- og verðlagsforsendum fjárlaga. Tilgangurinn er að draga eins og kostur er úr notkun fjáraukalaga. Þetta eru sömu skilyrði og þau tilefni sem falla undir 26. gr. laganna um frumvarp til fjáraukalaga. Í fjárlögum ársins

Ríkisendurskoðun bendir á að varasjóðir einstakra málaflokka hafi aukist með því að afgangur fyrri ára færist til yfirstandandi árs. Þannig eru rúmir 3 milljarðar kr. til ráðstöfunar í ár og sáralítið hefur verið millifært á einstaka liði.

fjárheimildum varasjóða málaflokka oft og tíðum ekki ráðstafað fyrr en undir lok ársins. Miklu betur færi á því að varasjóðum væri ráðstafað í byrjun árs ef veikleiki í rekstraráætlun gefur tilefni til í það minnsta að á þeim tíma sem veikleiki er að koma í ljós í viðkomandi málaflokki sé með markvissum hætti gripið til úrræða eins og varasjóðs auk annarra þeirra tækja sem duga til að halda viðkomandi málaflokki innan fjárheimilda.

Markmiðið er að aðrar greiðslur haldist óskertar þrátt fyrir þessa viðbót. Þá mun ég gera grein fyrir fjórum tillögum meiri hluta fjárlaganefndar við fyrirliggjandi fjáraukalagafrumvarp. Í fyrsta lagi er það liður 09.50, um fullnustumál. Þar gerir meiri hlutinn tillögu um 150 millj. kr. einskiptisframlag

Nú hefur komið í ljós vanmat á þeim fjölda sem á rétt á framlögum úr lífeyrisaukasjóðnum og voru sjóðfélagar áður en samkomulagið var gert og koma síðan aftur til starfa eftir lagabreytinguna. Áætlað er að það séu rúmlega 2.000 manns. Að mati tryggingastærðfræðings LSR er viðbótarkostnaður lífeyrisaukasjóðs á bilinu 10–14 milljarðar kr. en endanlegir útreikningar liggja ekki fyrir. Það frávik sem sem orðið hefur frá forsendum samkomulagsins, vegna endurkomu þeirra lífeyrisþega sem áttu geymd réttindi í honum og fengu virka aðild að honum að nýju, var ófyrirséð þegar samkomulagið var undirritað. Þessar breyttu forsendur hafa komið skýrar í ljós við gagnaöflun og útreikninga tryggingastærðfræðinga og hafa í för með sér að fyrir liggur skuldbinding af hálfu ríkisins til að standa við niðurstöðu samkomulags við heildarsamtök opinberra starfsmanna. Meiri hlutinn ítrekar að hér er lögð til hámarksgjaldaheimild sem eingöngu tengist upphaflegu vanmati á forsendum samkomulagsins frá 2016, en tengist ekkert áhættuþáttum hefðbundins tryggingafræðilegs mats á skuldbindingum LSR til framtíðar,

í yfirferð nefndarinnar um þessa tillögu að í sjálfu sér hefur ekki náðst að greina umfang

komu til ríkisins aftur og áttu geymd réttindi. Ég verð að taka það fram, virðulegur forseti, við framsögu á þessu nefndaráliti hér að við gerum sannarlega tillögu um 14 milljarða gjaldaheimild tökum það aftur á móti fram mjög skýrt að það sé mikið óunnið í þessum efnum og þegar niðurstaða greiningarvinnunnar liggur fyrir þá verði þinginu, fjárlaganefnd, gerð grein fyrir

er nú að verða að veruleika. Því miður var hinum helmingnum af tillögunni minni sópað út af borðinu. Það eru sem sagt 360 milljónir sem þarf að bæta í til að tekjulægstu ellilífeyrisþegarnir geti fengið sambærilegar greiðslur fyrir jólin og öryrkjarnir.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Spurningin var með beinum hætti hvort það kæmi til greina að nýta varasjóð til þessara hluta. Ég held að það muni ekki falla að skilyrðum varasjóðs að gera það með þeim hætti. Um aðra þætti er hv. þingmaður nefnir í sínu andsvari vil ég aðeins segja:

og náðist þá líka ágætissamstaða um. Í öðru lagi vil ég nefna að við erum með í fjárlögum næsta árs líka aðgerðir til að mæta þessum hóp þannig að við erum ekki síður að horfa bara til þeirrar kröfugerðar sem Öryrkjabandalagið hefur lagt fyrir þingið og reyna líka að

hvernig hafi verið fjallað um þær 300 millj. kr. sem ég óskaði sérstaklega eftir í viðbótargreiðslur til SÁÁ sem í rauninni þarf til að tryggja rekstrargrunn samtakanna. Það vita það allir sem vita vilja hversu alvarlegt ástandið er í samfélaginu og við erum í rauninni að spara aurinn ítrekað og fleygja krónunni. Einnig óskaði ég eftir 150 millj. kr. framlagi til handa hjálparstofnunum sem gefa fátækasta fólkinu okkar að borða fyrir jólin. Það brennur mér í muna, svo að ekki sé meira sagt, að fá að skilja hvernig stendur á því að við ætlum ekki að gera betur og hjálpa þessu fólki. Ef maður skilur rétt á fréttaflutningi hefur þörfin í rauninni aldrei verið meiri.

í.) Þetta er svar mitt þótt hv. þingmaður sé kannski ekki alveg ánægður með svarið. Varðandi seinni hluta spurningar hennar um fjármuni til hjálparsamtaka þá vil ég einungis rifja það upp, og við fórum yfir það í nefndinni, að við höfum verulega aukið fjármuni sem eru til ráðstöfunar á lið hjá félagsmálaráðherra vegna þeirra þátta sem hv. þingmaður er hér að ávarpa. Þeir fjármunir voru ekki til í fjárlögum fyrri ára. Þetta er þörf sem

Ég ætla hins vegar ekki að mótmæla því sem kemur fram hjá hv. þingmanni að lífeyrisaukamálið hér sé óvænt og ófyrirséð en þó með þeim hætti að skuldbinding er að koma í ljós við yfirferð á tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins. Meiri hluta fjárlaganefndar fannst mikilvægt að bregðast við og gefa þessa gjaldaheimild. Ég tók skýrt fram í minni framsögu að við sæjum ekki alveg til lands í þeim greiningum sem þyrftu að vera hér undir til að ljúka því samkomulagi. Þess vegna erum

Það er algjörlega ómálefnalegt að blanda því saman. Hins vegar vil ég segja að það er ekki hægt að loka augunum fyrir því að áhrifamat eða kostnaðarútreikningur á því að gefa þennan glugga, þessi réttindi fyrir fólk til að koma til baka, hann var ekki að fullu verðmetinn til að birta í því frumvarpi sem lá hér á borðum þingmanna 2016. Ég var reyndar á þingi á þeim tíma og man eftir því að menn vöruðu sumir hverjir við þessu ákvæði en það var ákveðið að það skyldi verða og það á að vera að fullnusta það núna.

ítreka enn og aftur að við þekkjum áhrif lagasetningar og reynum að kostnaðarmeta þau til enda og við séum ekki að taka inn einhverjar breytingar sem eru ómetnar hverju sinni.

að þeir myndu eiga rétt á greiðslum úr lífeyrisaukasjóðnum hefðu þeir greiðslur að nýju. Það var alveg klárt mál að þessi lagabreyting myndi fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Þessi auknu útgjöld voru ekki metin. Það er ekki forsvaranlegt að mínu mati og ég tel að það þurfi að rannsaka það mál gaumgæfilega

Ég man hins vegar þá tíð og ég fletti því sérstaklega upp í tengslum við þetta hvaða þingræður voru fluttar hér á sínum tíma og hvaða sjónarmið komu fram og menn höfðu áhyggjur af þessum glugga. Ég held að að þessi gluggi sem þarna er opnaður, með speglun til breytinganna frá 1996 á B-deild, hafi þótt sanngirnismál á sínum tíma og á þeim grunni hafi þingið verið jákvætt fyrir þessari breytingu. En

þennan glugga þar sem fólk gat komið inn aftur og fengið rétt á því að fá úr þessum lífeyrisaukasjóði. Þau voru ekki matið á því hvað það myndi kosta, ekki einu sinni þar, það er ekkert svo óeðlilegt að gera ráð fyrir því að rétturinn til lífeyrisaukasjóðsins, sem eru ekki áunnin réttindi, myndi falla út til jafns við aðra sem kæmu inn.

og það var enginn að fylgjast með því hvernig sókn í þau réttindi þróaðist. Það hefði átt að koma í ljós strax.

stjórn LSR. Stjórn LSR á að fylgjast með því að forsendur gagnvart þeim samningum sem þau voru að gera standist þannig að þetta hefði átt að koma í ljós strax 2017 og sérstaklega ári seinna, um mitt ár 2018. Þá hefðum við átt að vita að forsendurnar um kostnaðarmatið, að það myndi standa á jöfnu, væru ekki að standast. Núna er sem sagt verið að biðja um 14 um 14 milljarða aukalega í fjáraukalögum fyrir þetta ár vegna um 2.200 ríkisstarfsmanna sem hófu vinnu sína á tímabilinu júní 2016 til júní 2018.

skyldu eiga rétt á greiðslum úr lífeyrisaukasjóði hæfu þau greiðslur til sjóðsins eigi síðar en 12 mánuðum eftir gildistöku. Það þýddi þá að einhver sem hafði ekki greitt iðgjöld á tímabilinu júní 2016 til júní 2017 en byrjaði að greiða til LSR fyrir 1. júlí 2018 fengi réttindi úr lífeyrisaukasjóði. Það sem gerist er að um 1.100 manns byrja að greiða til LSR á tímabilinu 30. september 2016 til 1. júní 2017 og svo er sagt að það sé álíka stór hópur sem bætist við fram til 31. maí 2018, við vitum ekki hversu stór en það er giskað á að það sé álíka stór hópur. Þetta eru 2.200 í heildina. Og af hverju er verið að biðja um 14 milljarða? Það var metið sem svo að þessi endurkomuréttindi myndu ekki kosta neitt. Ef einhverjir gætu nýtt sér þessa heimild þá myndu a.m.k. svipað margir hætta á móti og heildarkostnaðurinn því jafnast út.

Það var líka vanmat á því hvað sú lagasetning myndi kosta og sveitarfélögin eru núna að glíma við reikning upp á 12–13 milljarða aukalega, halla í þeim málaflokki.

Rétt rúmum tveimur vikum seinna kemur tillaga frá fjármálaráðuneytinu um 10–14 milljarða til að koma til móts við þetta vanmat á kostnaði. Þar segir ráðuneytið að stranglega séð miðað við lög þurfi ríkið ekki að greiða þennan pening. Það myndi þýða einhverjar skerðingar á lífeyri ef það yrði ekki gert og út frá sjónarmiðum um sanngirni verði ekki hjá því komist að standa skil á þessum fjárheimildum fyrir LSR. Það er

Við þeirri spurningu fengust engin svör. Fjárlaganefnd hefur ekki hugmynd um hvað einkennir þann hóp, rúmlega 2.000 manns, sem kom einhvern veginn aftur inn í LSR á þessum tiltölulega stutta tíma. Samt þarf að samþykkja fjárheimild upp á 14 milljarða til þess að uppgjör LSR líti vel út um áramótin og ekki komi til þess að stjórn LSR þurfi að taka einhverja ákvörðun um breytingar á réttindum. Að mínu mati ganga þessi rök ekki alveg upp. Það ætti alveg að vera nóg fyrir LSR að stjórnvöld myndu gefa út einhverja yfirlýsingu um að þessi réttindi almennt séð verði tryggð á einhvern hátt,

Þá væri hægt að gefa tíma til þess að vinna vel og faglega að því og útskýra um hvað þetta mál snýst í rauninni allt í staðinn fyrir að troða því í gegnum þingið á einni viku.

og ef kostnaðurinn við þetta verði minni verði ekki öll heimildin notuð. Eins og það sé eitthvað óvenjulegt. Það er bara mjög venjulegt. Allar fjárheimildir ríkisins virka þannig. Það á ekki að eyða meiru en fjárheimildin er fyrir.

Almennt séð þá finnst mér rosalega gaman að fjalla um fjárlög, fjáraukalög, fjármálaáætlanir og allt þetta, sérstaklega með tilliti til laga um opinber fjármál sem eru í dálitlu uppáhaldi hjá mér. Mér finnst þau almennt séð mjög góð

Það á við um allt ferlið, alveg frá fjármálastefnu, fjármálaáætlun, fjárlögum, fjáraukalögum, ársskýrslum ráðherra — í öllu ferlinu. Mér finnst það leitt því að lögin eru góð en ég skil að einhverju leyti að það sé erfitt að skipta um gír í rauninni. Það var ákveðin framkvæmd á fjárlagaferlinu áður og það er bara rosalega erfitt að breyta. Það er ekkert sjálfsagt við það að fara að vinna hlutina öðruvísi, sérstaklega ekki þegar það er sama fólkið sem sinnir því sem það hefur alltaf sinnt áður. Þá er miklu auðveldara að gera hlutina eins og alltaf áður. Jú, það er vissulega einhver blæbrigðamunur, ákveðinn útlitsmunur, en ég verð að segja að innihaldsmunurinn er, ef eitthvað er, orðinn verri. Það er ekki sama gagnsæi í fjárlagaferlinu núna miðað við hvernig það var áður, einfaldlega af því að hver einasti fjárlagaliður þannig séð var aðgengilegri en hann er núna,

Allir sem skoða það nánar sjá að sjálfsögðu að það stenst ekki alveg skoðun. Allar áætlanir um ferðaþjónustu t.d. sem er stór hluti af þessu fóru

yfir á næsta ár. En spárnar núna gera ráð fyrir því að toppurinn hafi færst dálítið inn á þetta ár og muni þá verða lægri á næsta ári, það verði ekki eins mikill hagvöxtur þá og var búist

allir plúsar og allir mínusar innan þeirra marka sem eðlilegir eru samkvæmt lögum um opinber fjármál. En einhverra hluta vegna þá þarf að stilla þetta til, til að geta montað sig af einhverri afkomu sem er síðan í raun og veru ekkert sú afkoma sem við sjáum í tölunum.

Það eru auknar fjárheimildir vegna kórónuveirufaraldursins upp á 16,6 milljarða. Efnahagslegar aðgerðir eru tæplega 4,9 milljarðar.

Á móti þessum útgjaldatilefnum er aukakostnaður og almennur varasjóður upp á 13,8 milljarða og svo bætast við næstum því 15 milljarðar í breytingartillögum.

og rök fyrir því að þessar fjárheimildir féllu undir það að vera tímabundnar, ófyrirséðar og óhjákvæmilegar. Ég fékk það svar ekki, það barst ekki í tíma áður en nefndin afgreiddi málið frá sér inn í þingsal.

En hérna erum við alltaf að glíma við eftiráfjárveitingar. Það er búið að eyða peningunum, þingið fær ekkert að segja um þá eyðslu fyrr en eftir á. Stjórnarskráin

Það er bara verið að framkvæma lögin. Það á ekki að þurfa að leita fjárheimildar fyrir fram varðandi þau kerfi. Við vitum alveg hvernig þau eru að þróast, það er lögbundið.

Það er mjög spes, mjög sérstakt af hverju sambærileg lög falla ekki undir sömu fjárheimildareglur.

„Ráðherra er heimilt, ef þess gerist þörf, að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins

Þingið er ekki bundið þar enda er þingið með fjárveitingavald samkvæmt stjórnarskrá, sem er frekar einfalt. Hér er því lögð til ný upphæð í takti við fyrri eingreiðslur sem þingið hefur afgreitt og

vegna útgjalda við framfylgd laga um stuðning við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Sambærileg fjárheimild er lögð til við 2. umr. fjárlaga fyrir næsta ár en samsvarandi kostnaður hefur einnig fallið til á þessu ári. Sömu rök gilda um þann kostnað sem hefur fallið á sveitarfélögin á þessu ári og mun falla á næsta ári. Framkvæmdin á því er hins vegar aðeins öðruvísi í breytingartillögum við fjárlög þar sem í raun er verið að gefa tekjuskatt

Ráðuneytið hefur kallað þennan kostnað mögulegan útgjaldavanda hjá sveitarfélögunum og sagt að hann þurfi skoða betur en ríkisstjórnin hefur lagt til 5 milljarða í fjárlögum næsta árs

Staðreyndin er sú að kostnaður vegna þessara réttinda sem fólk með langvarandi stuðningsþarfir fékk með lagasetningunni 2018 var stórkostlega vanmetinn. Umsögn Reykjavíkurborgar sýndi fram á það svart á hvítu og sú umsögn er að rætast upp á næstum því 100%.

vanmetinn. Þar er lögð til 14 milljarða kr. heimild þrátt fyrir að enginn hafi góðar greiningar í höndunum um raunverulegan kostnað. Þar er vísað í sanngirnisrök sem eiga alveg jafn mikið við í þessu máli. 5 milljarða kr. aukning til jöfnunarsjóðs vegna þessa fyrir árið 2022, eins og lagt er til vegna næsta árs, er því algjört lágmark.

Það er alveg rétt að við höfðum enga hugmynd um

mér finnst hann magnaður. Ég bara næ ekki alveg utan um það hvernig þetta getur gengið upp. Kannski eru fullkomlega eðlilegar skýringar á þessu en fólk bjóst alla vega ekki við að það kæmu svona margir inn sem ættu rétt til þessa án þess að svipað margir dyttu út. Það var það sem fólk bjóst við og maður myndi ætlast til þess að fólk væri að byggja það á einhverjum gögnum um starfsmannaveltu hjá hinu opinbera.

spá í kröftugum uppgangi og eins höfum við tilhneigingu til að vanmeta samdráttinn í kröppum samdrætti og til eru alls konar hagfræðilegar greiningar á þessu. En í mínum huga er

þetta sem hinn hreina hagvöxt, sem við ræðum oft um, heldur miklu frekar sem leiðréttingu á hagkerfi og landsframleiðslu sem er undirliggjandi hér. En hitt er síðan alveg sjálfstætt vandamál, eða sjálfstætt verkefni vil ég frekar segja,

sem býr þetta vandamál til. Stjórnmálamenn vilja hreykja sér af miklum afgangi, af vel reknum ríkissjóði og ýmsu svoleiðis.

Mér finnst það rosalega yfirborðskennd pólitísk umræða sem við þurfum að gera betur í. Við eigum ekki að horfa svona stíft í það hvernig afkoman er heldur þurfum við að horfa á þetta út frá stærra samhengi.

og ég mun lesa nefndarálit hennar í heild hér á eftir. En ég vil fyrst segja nokkur orð frá eigin brjósti. Í fyrsta lagi vil ég fagna því sérstaklega að það hafi náðst samstaða um það hér á þingi að öryrkjar fái 60.000 kr. eingreiðslu í desember án skatta og skerðinga.

Munum samt að það er skylda okkar hér í þessum sal að standa vörð um félagsleg réttindi fólks og mannsæmandi framfærslu, ekki bara í desember heldur alla mánuði ársins, og stóra verkefnið er auðvitað að skapa gott almannatryggingakerfi, fella niður skerðingarfrumskóginn og eyða fátæktargildrunum sem þessir tekjulægstu hópar festast gjarnan í. Ég vil líka nota tækifærið hér af því að við ræðum um málefni öryrkja og fagna sérstaklega þeim sinnaskiptum sem hafa orðið hjá stjórnarmeirihlutanum hvað varðar frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum. Auðvitað á þetta frítekjumark að vera jafn hátt og hjá eftirlaunafólk. Stjórnarliðar lögðust eindregið gegn slíkri breytingu frá okkur í Samfylkingunni og okkur í stjórnarandstöðunni í fyrra og sögðu þetta óþarfa en eins og Öryrkjabandalag Íslands hefur bent á trekk í trekk, ár eftir ár, þá er þetta einfalt réttlætismál. er fagnaðarefni að ráðherrar og þingmenn stjórnarliðsins skilji það nú loksins ári síðar. Eingreiðslan og hækkun frítekjumarks er til marks um að barátta öryrkja og barátta Öryrkjabandalags Íslands fyrir bættum kjörum er að skila árangri og við jafnaðarmenn munum halda áfram að setja þrýsting á meiri hlutann og taka slaginn hér í þingsal og inni í þingnefndum með fólki sem reiðir sig á almannatryggingakerfið. Að því sögðu ætla ég að lesa upp nefndarálit 2. minni hluta í heild sinni Í frumvarpinu er lagt til að fjárheimildir málefnasviða og málaflokka verði auknar um 74,7 milljarða kr. Aðeins tæplega helmingur kemur þó til vegna rammasettra útgjalda, því stærsti einstaki liðurinn sem bætist nú við fjáraukann er 37 milljarðar kr. vegna vanmetinna vaxtagjalda. Er það að langmestu leyti vegna vanmetinnar verðbólgu á árinu sem leiðir til hærri verðbóta, og lýsir því þeirri miklu breytingu sem hefur átt sér stað á vettvangi efnahagsmálanna frá því að fjárlög fyrir yfirstandandi ár voru samþykkt í lok árs 2021. Fjáraukalögum er afmarkað skýrt hlutverk í lögum um opinber fjármál. Allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir eiga að koma fram í fjárlögum. En í fjárauka á einungis að leita heimilda til að bregðast við útgjaldatilefnum sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga ef það er ljóst að útgjöldin falli til á árinu og ríkissjóður komist ekki hjá því að greiða þau. Ef litið er fram hjá vaxtagjöldum renna rúmlega 53% af viðbótarfjárheimild í fjáraukalögum fyrir árið 2022 til aðgerða tengdra kórónuveirufaraldri og sérstakra efnahagsaðgerða eða um 21 milljarður kr. Til viðbótar við um 3 milljarða kr. sem teknir eru úr almennum varasjóði til að mæta auknum fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd er í fjáraukanum bætt við 1,4 milljörðum kr. vegna fjölgunar flóttafólks frá Úkraínu. Samfylkingin – jafnaðarflokkur Íslands hefur í áraraðir barist fyrir bættum kjörum öryrkja og endurskoðun á almannatryggingakerfinu í vörðuðum skrefum. Lítið hefur gerst í þessum málaflokki á þeim nær áratug sem núverandi ríkisstjórnarflokkar eða ígildi þeirra hafa verið við völd. Samkvæmt 69. gr. almannatryggingalaga eiga greiðslur almannatrygginga að fylgja verðlagi eða launum, hvort heldur sem hærra er. Ljóst er af þróun undanfarinna ára að greiðslurnar hafa í besta falli rétt svo haldið í við verðlag og hafa dregist langt aftur úr launum. Margir öryrkjar í dag eru því að fá greiðslur langt undir lágmarkslaunum. Stjórnarandstaðan barðist í fyrra fyrir eingreiðslu til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega fyrir jólin. Líkt og í fyrra hafa efnahagsforsendur ársins brostið; það sést best á þeim gífurlega vaxtakostnaði sem hefur bæst við hjá ríkissjóði og sem sótt er um fjárheimild fyrir í þessum fjárauka. Kostnaðurinn kemur til vegna verðbólgu á árinu, sömu verðbólgu og hittir lægst launaða fólkið í landinu hvað verst. Þrátt fyrir að bætt hafi verið við greiðslur almannatrygginga um 3% á miðju yfirstandandi liggur fyrir að sú verðbólga sem hefur nú þegar fallið til hjá umræddum hópi og hefur ekki verið mætt er vel yfir 100.000 kr. á árinu. Þá er aðeins verið að tala um verðtryggingu greiðslnanna, hér er ekki verið að ræða um að verðbólgan sem mætir umræddum hópi er mun hærri þessa dagana en hjá meðalfjölskyldunni sem vísitala neysluverðs mælir. Húsnæðiskostnaður er t.d. mun hærra hlutfall af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum á heimili öryrkja en hjá meðalfjölskyldu og hækkun húsnæðis- og leiguverðs hefur farið langt fram úr verðbólgu á undanförnum árum. Hækkun íbúðaverðs skýrir stóran hluta af aukaverðbólgu í landinu nú um stundir. Þá hafa stjórnvöld dregið lappirnar þegar kemur að kjarabótum til að vinna á móti nauðsynjavöruhækkunum og ekkert bólar á sanngjarnri skattheimtu þar sem mikill gróði hefur verið til að fjármagna umræddar aðgerðir og draga þannig úr þenslu í hagkerfinu. Þetta er því verðþrýstingur sem rekja má til aðgerða- og afstöðuleysis ríkisstjórnarinnar á íbúðamarkaði og í kjaramálum. Þetta afstöðuleysi og þessi firring ábyrgðar hefur nú aukið á neyð viðkvæmasta hópsins í landinu sem finnur hvað harðast fyrir verðlagshækkunum í samfélaginu. Spurt er: Hjá hverju er komist? Hvað er óhjákvæmilegt að greiða þessa dagana? Kemst ríkissjóður hjá því að greiða öryrkjum fyrir það ójafnvægi sem aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar hefur skapað á þessu ári? Það er ánægjulegt að meiri hlutinn hafi tekið undir tillögur minni hlutans í nefndinni um að bæta við þá eingreiðsluupphæð sem upprunalega kom frá ríkisstjórninni í fyrstu útgáfu fjáraukalaga og rúmlega tvöfalda þá upphæð sem ríkisstjórnin lagði til fyrir eingreiðslu nú um jólin. Við í Samfylkingunni – jafnaðarflokki Íslands styðjum þetta heils hugar. Umrædd eingreiðsla ætti ekki að þurfa að koma til. Velferðarkerfið okkar ætti í grunninn að vera betur skipulagt og sanngjarnara en svo að til svona samtals þurfi að koma mánuði fyrir hver einustu jól. En að okkar mati kemst ríkissjóður einfaldlega ekki hjá því að greiða öryrkjum viðbótargreiðslu, skatta- og skerðingarlaust, fyrir jól í núverandi árferði í ljósi ítrekaðra vonbrigða vegna áætlana um endurskoðun á framfærslukerfi sem aldrei gengur upp. Að mati 2. minni hluta er þetta enn ein viðurkenning á þeirri erfiðu stöðu sem umræddur hópur er í, viðurkenning á úrræðaleysi stjórnvalda í allt of langan tíma. Fjárlaganefnd hefur fengið til sín breytingartillögu við 2. umr. fjárlaga þar sem er gert er ráð fyrir 5 milljarða kr. framlagi til sveitarfélaganna frá ríkissjóði til að mæta langvarandi halla í málaflokki fatlaðs Í þó nokkur ár hefur legið fyrir að málaflokkurinn hefur verið vanfjármagnaður en kostnaðarmatið sem var gert fyrir um áratug síðan við yfirfærslu þjónustunnar milli stjórnsýslustiga hefur ekki fylgt þjónustuþörf í málaflokknum. Þegar lögin um málaflokk fatlaðs fólks voru svo uppfærð árið 2018, til að taka mið af aukinni þjónustu sem veita á, fylgdi breytingunni ekkert fjármagn.

Vonir stóðu til hjá sveitarfélögunum að hluta af þessum kostnaði yrði mætt strax á þessu ári til að koma til móts við halla sveitarfélaganna en margt bendir til þess að stærsta einstaka liðinn í hallarekstri á sveitarstjórnarstiginu megi rekja til málaflokksins. Sveitarfélögin veigra sér fæst við að veita þessa þjónustu og hafa því forgangsraðað fjármagni til að styðja við málaflokkinn. En það hefur dregið úr svigrúmi til útgjalda annars staðar á sveitarfélagastiginu. Til að mynda er fjárfestingarstigið í sögulegu lágmarki, enda er fjárfesting oftast það fyrsta sem fer þegar þrengir að í rekstri. 2. minni hluti hefur áður vakið máls á þessu máli og sett það í samhengi við niðurskurð bakdyramegin í velferðarþjónustu þar sem borð ríkisins er hreinsað með því að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga án fjármagns og skuldinni skellt á sveitarfélögin. Fjármál sveitarfélaga og ríkissjóðs eru ólík að því leyti að sveitarfélög hafa síður bolmagn til að haga sér eins og hagstjórnaraðili, líkt og ríkissjóður, og eru því rekin meira í ætt við fyrirtæki. Sveitarfélögin hafa ekki ótakmarkaðan aðgang að lánsfé á lægstu ríkisvöxtum eins og ríkissjóður. Það er því mun dýrara og erfiðara fyrir þau að skulda. Mikilvægt er að ríki og sveitarfélög nái saman um að fjármagna þennan mikilvæga málaflokk. Mörg sveitarfélög voru að vonast eftir fjármagni fyrir árslok til að geta minnkað hallann fyrir fjárhagsáætlun næsta árs. Hér er því tekið undir breytingartillögu frá fulltrúum minni hlutans, Birni Leví Gunnarssyni, Kristrúnu Frostadóttur, Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og Eyjólfi Ármannssyni, sem er gerð um að framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga verði aukið um 5 milljarða kr. vegna útgjalda við framfylgd laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Sambærileg fjárheimild er lögð fram í 2. umr. fjárlaga fyrir næsta ár en samsvarandi kostnaður hefur einnig fallið til á þessu ári. Sömu rök gilda um þann kostnað sem hefur fallið á sveitarfélögin á þessu ári og mun falla á þau á næsta ári. Um millifærslu milli ríkissjóðs og sveitarfélaga er að ræða svo heildaráhrifin á þenslu í hagkerfinu eru engin. Munurinn er einvörðungu sá að hallinn skapast hjá ríkinu frekar en sveitarfélögunum, sem er mun betur í stakk búið til að fjármagna hallann en sveitarfélögin. Til lengri tíma væri það hægt með breyttri skattheimtu, en tekjustofnar ríkissjóðs eru mun fjölbreyttari en sveitarfélaga og svigrúm til endurdreifingar og dempunar á kostnaði við samfélagslega mikilvæg úrræði því mun meira. Og ef þörf er á lántöku til skamms tíma er ljóst að kostnaðurinn fyrir hið opinbera er minni ef hallinn er fjármagnaður á lægstu ríkisvöxtum en með því álagi sem sveitarfélögum býðst, þegar lánsfjármagn er yfir höfuð til Virðulegi forseti. Annar kostnaður sem var ófyrirséður og fram kemur í frumvarpinu hljóðar upp á tæpa 15 milljarða kr. og inni í þeirri tölu eru kaup ríkisins á hluta Landsbankahúss við Austurbakka fyrir hátt í 6 milljarða kr. Upphaflega var greint frá áætlunum um að kaupa húsið í sumar, stuttu eftir að viðamiklar aðhaldsaðgerðir birtust frá ríkisstjórninni á fjármálaáætlun fyrir næsta ár sem hafa svo ratað inn í fjárlög ársins 2023. Uppstokkun hefur átt sér stað á húsnæði Stjórnarráðsins vegna nýrrar ríkisstjórnar og hefur nú þegar komið fram að breytt skipan ráðuneyta gæti kostað ríkissjóð allt að 1,8 milljarða kr. vegna fjölgunar starfa sem fylgir breyttu skipulagi. Enn sér í raun ekki fyrir endann á þeim kostnaði sem fjölgun ráðherrastóla hefur fylgt og er þessi 6 milljarða kr. viðbót einn anginn sem bætist við. Hvort eðlilegt þyki að flokka þetta sem óvæntan og ófyrirséðan kostnað er matsatriði en það sem er öllu verra er að ekkert kostnaðarmat fór fram á sínum tíma hjá ríkisstjórninni á heildarkostnaði við þessa breyttu ráðherraskipan.

að mati 2. minni hluta að ráðast í slíka fjárfestingu á jafn dýru húsnæði og raun ber vitni til þess eins að úthluta fleiri ráðherrastólum. Af fleiri útgjaldaliðum sem óskað er eftir fjárheimild fyrir í þessu frumvarpi er ný tillaga sem kom inn nokkrum dögum fyrir afgreiðslu málsins út úr fjárlaganefnd sem breytingartillaga við fjárauka. Það er í sjálfu sér ótrúlegt að fjármálaráðuneytið þurfi sjálft að koma með breytingartillögur við frumvarp sem er í eðli sínu breyting á yfirstandandi fjárlögum. Þessi afgreiðsla er reyndar lýsandi fyrir málið sem um ræðir. Þar er fjármálaráðuneytið að óska eftir 14 milljarða kr. viðbótarfjárheimild í tengslum við greiðslu inn í lífeyrisaukasjóð hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.

„Samkomulag opinberra launagreiðenda við heildarsamtök opinberra starfsmanna (BSRB, BHM, KÍ) um breytt fyrirkomulag lífeyrismála var undirritað 19. september 2016 en með því var bakábyrgð ríkissjóðs á skuldbindingum A-deildar LSR felld niður, en á móti voru framreiknaðar skuldbindingar metnar og sjóðnum tryggt framlag til að jafna áfallna stöðu deildarinnar. Meginbreytingin sem gerð var fólst í því að réttindaávinnslu sjóðfélaga í A-deild LSR var breytt úr „jafnri ávinnslu“ í „aldurstengda ávinnslu“, sem nú er það fyrirkomulag sem gildir um vinnumarkaðinn í heild. Þeir sem öðluðust aðild að sjóðnum eftir breytinguna ávinna sér réttindi samkvæmt hinu nýja fyrirkomulagi, en hinir, sem voru sjóðfélagar fyrir, fá bættan mismun á jafnri og aldursháðri ávinnslu með framlögum úr svokölluðum lífeyrisaukasjóði við töku eftirlauna.

og var hann fjármagnaður með sérstöku 106,8 milljarða kr. framlagi úr ríkissjóði sem endurspeglaði tryggingarfræðilegt mat á verðmæti réttinda miðað við fyrirliggjandi forsendur sem þá lágu fyrir.

Eftir að þetta fjárframlag kom til frá ríkinu opnaðist hins vegar gluggi fyrir viðbótarhóp til að bætast í fyrra fyrirkomulagið og halda því óbreyttum réttindum. Eða líkt og kemur fram í minnisblaðinu: „Við „Við síðari framlagningu frumvarps sem unnið var á grundvelli framangreinds samkomulags var sú breyting gerð, að frumkvæði fulltrúa heildarsamtakanna, að þeir sem „… greiddu ekki iðgjald til sjóðsins á tímabilinu júní 2016 til júní 2017 [skyldu] eiga rétt á greiðslum úr lífeyrisauka hefji þeir á ný greiðslur til sjóðsins eigi síðar en 12 mánuðum eftir gildistöku nýrra samþykkta.“ Áhrif þessa voru ekki metin sérstaklega enda óvíst talið á þeim tímapunkti hvort þessi rýmkun kynni að fela í sér auknar skuldbindingar.“ Ljóst er að þetta mat fjármálaráðuneytisins á sínum tíma var rangt.

Af einhverri ástæðu virðist engin vitneskja hafa verið til staðar um þennan viðbótarhóp sem bættist við fyrir rúmum fjórum árum síðan og skuldbinding skapaðist strax gagnvart. Bæði LSR og fjármálaráðuneytið bera nú fyrir sig að lögum samkvæmt virkist ekki ákvæði um að koma til móts við vanda í lífeyrisaukasjóði fyrr en þegar sjóðurinn hafi verið í halla í fimm ár og sú staða sé fyrst komin upp núna. Á móti kemur að þessi staða hlýtur að hafa átt að vera fyrirséð, enda snýr þetta ekki að tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins í sjálfu sér. Vandinn snýr ekki að breyttum lýðfræðilegum reikniforsendum í sjóðnum heldur þeirri staðreynd að skuldbinding bættist við fyrir rúmum fjórum árum gagnvart 2.000 manna hópi sem fjármálaráðuneytið gerði ekki upp strax og sú staða kom upp. Það sætir enn meiri furðu að málið hafi ekki uppgötvast fyrr en í haust hjá fjármálaráðuneytinu og að stærðargráðu vandans hafi ekki þá þegar verið flaggað í fjárlaganefnd. Að sama skapi var ekki fjallað að neinu ráði um þennan vanda við framlagningu fjáraukalaga heldur kemur nú beiðni sem þarf að afgreiða í flýti fyrir áramót um 14 milljarða kr. framlag inn í umræddan lífeyrisaukasjóð frá fjármálaráðuneytinu inn í 2. umr. fjáraukalaga vegna vanda sem hefði átt að blasa við fyrir hátt í fjórum árum. Og enn er óljóst í raun hver heildarupphæðin er sem þarf til að bæta gatið í lífeyrisaukasjóðnum og óskar fjármálaráðuneytið því fyrst og fremst eftir heimild fyrir allt að kr. án þess að endanleg greining í raun sé til staðar. Fjárlaganefnd hefur því ekki fengið lokaútlistun á þessu máli. Fjármálaráðuneytið virðist hafa gert mistök á sínum tíma sem verið er að bæta upp á síðustu stundu í fjáraukalögum nú án mikillar umfjöllunar. 2. minni hluti gerir ekki athugasemdir við að vilyrði ríkisins í lífeyrismálum séu virt en verklagið í málinu er til marks um að mistök hafi verið gerð á sínum tíma og rétt væri að ráðuneytið viðurkenndi það samhliða því sem það kemur til þingsins með slíka beiðni á síðustu stundu. Þetta er því miður enn eitt málið sem birtist fjárlaganefnd þessa dagana og vekur upp spurningar um eðlilega stjórnsýslu. Í samhengi við lög um opinber fjármál þar sem fjárauki á að taka á óvæntum og ófyrirséðum atburðum

m.a. vegna verðbólguskots og brostinna efnahagsforsendna sem koma hvað harðast niður á tekjulægstu íbúum landsins. En þessi aðgerð og sú umgjörð að þingheimur skuli ár eftir ár standa í þrefi um eingreiðslu til öryrkja er viðurkenning á þeim mikla vanda sem upp er kominn í íslensku velferðarkerfi. Breytinga er þörf, og þótt fyrr hefði verið, til að bæta lífskjör þessa hóps í samfélaginu og tryggja öllum borgurum mannlega reisn. Jafnframt fagnar 2. minni hluti því að náðst hafi samstaða um að bregðast við ófremdarástandi í fangelsismálum á Íslandi og koma í veg fyrir lokun plássa. 150 millj. kr. einskiptisframlag á árinu 2022 er mikilvægt til að tryggja jafnvægi í rekstri Fangelsismálastofnunar. Brýnt er að búið verði betur að fangelsiskerfinu svo hægt sé að tryggja réttindi fanga, öryggi fangavarða og tækifæri fólks til betrunar. 2. minni hluti mun fylgja þessu eftir í vinnu við fjárlög og fjármálaáætlun næstu vikur og mánuði. Annar minni hluti kallar eftir því að fjárhagsvanda sveitarfélaga vegna vanfjármögnunar í málaflokki fatlaðs fólks verði mætt. Þar vantar allt að 13 milljarða kr. á ársgrundvelli. Ríkisstjórnin hefur nú lagt fram breytingartillögu við eigin fjárlög fyrir árið 2023 til að mæta þessari vanfjármögnun með 5 milljarða kr. framlagi til sveitarfélaga. Staðan er í engu önnur á því ári sem nú er að líða og því væri réttast að málaflokkur fatlaðs fólks yrði fjármagnaður með sambærilegu framlagi í fjárauka ársins 2022. Loks ítrekar 2. minni hluti mikilvægi þess að lögum um opinber fjármál sé fylgt til hlítar, til að mynda ákvæðum um að í fjárauka eigi einungis að leita heimilda til að bregðast við útgjaldatilefnum sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga.

Greiðslan er vegna skuldbindinga sem sköpuðust fyrir fjórum árum og það sætir furðu að fjármálaráðuneytið skuli fyrst núna koma fram með beiðni til þingsins, á síðustu stundu, um að fjármagna þau mistök sem þá voru gerð og hlaupa á milljörðum.

Nú er komið í ljós að afkoma ríkissjóðs árið 2022 verður umtalsvert betri en gert var ráð fyrir við setningu fjárlaga síðustu jól. Þetta er annað árið í röð þar sem fjárlög draga upp svarta mynd af ríkisfjármálum en síðan reynist staðan mun betri þegar frumvarp til fjáraukalaga kemur til umfjöllunar að hausti. Afkoman reyndist 32 milljörðum kr. betri í fyrra og afkoman reynist 60 milljörðum kr. betri í ár. Fjármálaráðherra hefur frá upphafi heimsfaraldurs boðað sveltistefnu ríkisfjármála að faraldri loknum. Nú er sú stefna komin til framkvæmda. Til að framfylgja þeirri stefnu er dregin upp eins dökk mynd og hægt er í fjárlagafrumvarpi hverju sinni og síðan kemur í ljós mun betri árangur í frumvarpi til fjáraukalaga um haustið. Þá nýtist þessa aðferð sem eins konar væntingastjórnun. Fjármálaráðherra dregur upp svarta mynd af ríkisfjármálum í upphafi árs en nær alltaf að rétta við skútuna fyrir jólin. Verðbólga er að nálgast tveggja stafa tölu og Seðlabanki Íslands virðist ekki hafa önnur ráð gegn henni en að fylgjast með tásumyndum á Instagram og stilla vexti eftir því. Sólarlandaferðir Íslendinga til Tenerife valda því að Seðlabankinn þarf að hækka stýrivexti til að berjast gegn verðbólgu og standa vörð um íslensku krónuna. Staðreyndin er hins vegar sú að verðbólgan er að stórum hluta komin til vegna stríðsins í Úkraínu og truflana í framboðskeðjum erlendis. Hinn innlendi orsakaþáttur verðbólgunnar er viðvarandi húsnæðisskortur í landinu. Stýrivextir hafa lítil sem engin áhrif á framboð á húsnæði og verðhækkanir á innfluttum matvörum vegna stríðsins í Úkraínu. Stýrivextir koma ekki nálægt Ríkið hefur tekið verðtryggð lán og því hafa vaxtagjöld ríkissjóðs aukist til muna það sem af er ári um heila 37 milljarða kr.

Samkvæmt frumvarpinu þarf að aukafjárheimild til heilbrigðiskerfisins um 18,4 milljarða kr. Bróðurpartur þeirrar hækkunar, um 14,8 milljarðar, skýrist af auknum kostnaði vegna kórónuveirufaraldursins. Þetta er afar umhugsunarverð hækkun í ljósi þess að í fjárlögum var gert ráð fyrir áhrifum faraldursins og fjárheimildir málefnasviðs 23 auknar um 2,6 milljarða kr. vegna þeirra. Ljóst má vera að fjárlög þessa árs tryggðu engan veginn viðbúnað heilbrigðiskerfisins gagnvart kórónuveiru. Sú mikla hækkun sem hér er til umfjöllunar gefur skýrt til kynna þann fjármögnunarvanda sem heilbrigðiskerfið glímir við.

vegna þess að árið 2016 urðu mistök við breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Þegar A-deild var breytt úr jafnri ávinnslu í aldurstengda ávinnslu

Lögum var breytt eftir samningana sem áttu sér stað þá og þá kom í ljós að 2.000 manns virkjuðu þessi réttindi sín. Fjárhagsáhrif þessarar undanþágu voru ekki metin sérstaklega en nú eru þau metin á 14 milljarða kr. Hver bendir á annan og enginn vill axla ábyrgð á því hvers vegna það uppgötvaðist ekki fyrr

Hér er um að ræða umtalsverðar fjárhæðir og vert að Alþingi skoði málið gaumgæfilega áður en gengið er lengra. Treysta verður því að fjármálaráðuneyti og Ríkisendurskoðun rannsaki tildrög þeirra lagabreytinga sem leiddu til aukinna skuldbindinga LSR og ekki síst af hverju láðist að greina og meta áhrif þeirra hvað varðar lífeyrisskuldbindingar LSR sem gætu síðan fallið á ríkissjóð. Hér er um grundvallarmál að ræða sem lýtur að því að fjárveitingavaldið getur ekki sætt sig við það að fjármálaráðuneytið komi á nokkrum dögum

og einnig ástæða þess hvers vegna málið var ekki metið rétt á þeim tíma. Ég veit ekki til þess að nokkurt mat hafi legið fyrir. Ég hef ekki séð eitt einasta mat um að það hafi legið fyrir.

framfylgd laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hér er um að ræða lögbundna þjónustu sem ríkið hefur falið sveitarfélögum að framkvæma án þess að tryggja nægt fjármagn.

Fjárlaganefnd hefur sammælst um eingreiðslu til öryrkja að fjárhæð 60.300 kr. og lagt fram breytingartillögu um hana en ekki náðist samstaða um sambærilega greiðslu til fátækra eldri borgara.

Hvað varðar eingreiðslu til fátækra eldri borgara er vert að minna á að margir eldri borgarar búa við mikla fátækt og ná ekki endum saman. Þeir hópar sem hafa það hvað verst eru konur, sem voru heimavinnandi bróðurpart starfsævinnar

Fjölmargir eldri borgarar þurfa að reiða sig á berstrípaðan lífeyri almannatrygginga það sem eftir lifir ævinnar. Það er með öllu óboðlegt að ekki sé hægt að finna til litlar 360 millj. kr. í frumvarp til fjáraukalaga til að auðvelda þeim að halda heilög jól, og það þegar boðuð er bætt afkoma um 60 milljarða kr. Sjaldan hefði jafn lítil fjárhæð haft jafn mikil áhrif ef eingreiðsla til fátækra eldri borgara yrði samþykkt.

Eins og áður sagði myndi það kosta ríkissjóð 360 millj. kr. að koma til móts við þennan verst setta hóp eldri borgara.

sem ég kalla Snobbhill og ekkert annað. Það vefst ekki fyrir ríkisstjórninni að lækka bankaskatt um milljarða króna hjá moldríkum fjármálastofnunum sem eru nú í óðaverðbólgu og okurvöxtum að maka krókinn sem aldrei fyrr á kostnað skuldsettra heimila og fyrirtækja. Það hefur heldur ekki vafist fyrir henni að lækka veiðigjaldið á stórútgerðirnar eins og raunverulega var gert á síðasta kjörtímabili. Það er kaldhæðnislegt í meira lagi að ráðherra málaflokksins skuli reyna að réttlæta það hvernig hann ætlar að skilja þennan fátækasta hóp aldraðra út undan með

SÁÁ hafa rekið hágæðaheilbrigðisþjónustu í góðu samstarfi við hið opinbera um margra áratuga skeið. Því miður hefur það tíðkast undanfarin ár að hið opinbera ætlast til að fá full afköst en aðeins greiða fyrir starfsemina að hluta,

Ef Alþingi grípur ekki í taumana er hætta á því að samtökin þurfi að skera niður þjónustu. Þetta er þjónusta sem ríkið á að sjá um, svo að það liggi fyrir. Víða má finna fordóma gagnvart fíknisjúkdómum og eflaust eiga fordómar sinn þátt í því að samtökin þurfa hvert einasta ár að berjast fyrir fjárframlögum til að halda áfram rekstri sem ríkið hefur samið um að greiða fyrir. SÁÁ eru samtök áhugamanna sem reka mikilvæga þjónustu sem ætti í raun að vera á hendi ríkisvaldsins í öllum velferðarsamfélögum. Undanfarið hafa fulltrúar hjálparsamtaka sem veita matargjafir kallað eftir auknum stuðningi. Vegna mikillar eftirspurnar geta samtökin ekki aðstoðað alla sem þurfa á hjálp að halda. Fólk fer svangt heim. Oft var þörf en nú er nauðsyn.

til að fá matargjafir fyrir jólin. Þetta eru smápeningar í samhengi íslenskra fjárlaga og líka í samhengi fjáraukalaga

hjá öðrum ræðumönnum einnig. Þegar við veltum því fyrir okkur hvernig stendur á því að það er mögulegt að skilja fólk í sárri fátækt út undan þá

að reynt er að réttlæta það að 360 millj. kr. séu í rauninni ekki til þess fallnar að styrkja þetta gamla fólk vegna þess að lögum um eldri borgara hafi verið breytt og náð fram að ganga 1. janúar 2017. Það voru reyndar lögin sem felldu burt hina svokölluðu krónu á móti krónu skerðingu. Og jú, fyrir stóran hluta eldra fólks voru þau lög til bóta. En sá hópur sem ég er að biðja um

Eins og kom fram er þetta hópur einstaklinga sem á einni nóttu varð 67 ára gamall, fór úr því að vera öryrki og vaknaði alheilbrigður, á hann uxu fætur ef þá hafði vantað daginn eftir,

Ellilífeyrisþegi er með lægri grunnframfærslu frá Tryggingastofnun en öryrki. Það er þessi hópur, virðulegi forseti, sem ég er að segja að við getum ekki verið þekkt fyrir að skilja út undan eina ferðina enn. Það eru engin rök,

eru fullorðnar konur sem eyddu sinni starfsævi í það sem oft hefur verið kallað vanþakklátt starf og við fengum nú oft að finna fyrir sem heimavinnandi húsmæður.

eins og hún er nú gæfuleg. Sú framfærsla heldur þessu fólki í sárri fátækt. Sú framfærsla, þrátt fyrir að halda þessum einstaklingum í sárri fátækt, er skattlögð

ef við sýndum þeim þá virðingu að hætta að kreista úr þeim lífsandann sem lítill er fyrir. Það er algjör þjóðarskömm að skattleggja fátækt.

til SÁÁ á árinu 2022 sællrar minningar, þegar ég sat sem annar varaformaður fjárlaganefndar í fjárlaganefnd þá fór í rauninni bara allur veturinn minn í það að kalla eftir þeim stuðningi og þeim fjárveitingum sem fjárveitingavaldið hafði þegar samþykkt hér í þessum þingsal að veita til SÁÁ.

Það vantar núna 300 millj. kr. í starfsemina á Vogi og starfsemi SÁÁ til að þau geti unnið nákvæmlega samkvæmt því sem þau þurfa að gera til að mæta þeim bágindum sem eru úti í samfélaginu vegna fíknar og drykkjusjúkdóma. Yfir 700 manns eru enn á biðlista eftir því að komast inn á Sjúkrahúsið Vog. Í hverri einustu viku deyr einstaklingur vegna fíknisjúkdóma, mannauðurinn okkar er að fjara út að ástæðulausu vegna þess að að stærri hluta þá er þetta fólk í blóma lífsins. Það er ekki einu sinni eins og það sé tekið heildstætt á þessum hrikalega vanda vegna þess að það eru engin heildstæð úrræði til fyrir þetta fólk. Það kemur í góðum vilja og biður um hjálp. Það þarf mikið átak til að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart áfengi og öðrum vímugjöfum. Það þarf mikið átak þegar einstaklingurinn er kominn þangað, að viðurkenna vanmátt sinn, en því miður eru skilaboðin þá oft þannig: Bíddu, vinurinn, þú getur komið hérna inn eftir þrjá mánuði, haltu bara áfram að dópa, haltu áfram að drekka, hér er ekki pláss fyrir þig. Er það virkilega svona sem við viljum hafa samfélagið?

nánum ástvinum og fólki sem mér þykir vænt um og vinafólki sem ég hef verið að hjálpa. Ég tala af eigin raun þegar ég horfi upp á fordómana sem mæta þessu fólki, jafnvel hjá heilbrigðisstarfsfólki. Að Að hugsa sér. Það gengur það langt að á sama tíma og hér er sagt að það eigi að viðurkenna þetta sem sjúkdóm, að fíkn sé sjúkdómur,

meira að segja alkóhólistar búa þannig, flestir til guðs lánsins. En nei, þegar þessi einstaklingur kemur út í samfélagið á ný þá er nánast ekkert sem tekur við honum vegna þess að ríki og borg og bæjarfélögin hafa ekki tekið saman höndum til þess virkilega að hjálpa þessu fólki út í samfélagið á ný, virkja þennan mannauð,

Ég er að óska eftir 300 milljónum meira núna fyrir árið 2022 og það er það sem fjáraukinn er. Fjáraukalögin sem við erum að fjalla um hér og nú eru viðbótarfjármagn við fjárlögin sem á að koma til núna fyrir árið 2022.

Þessir 6 milljarðar eru meira að segja meira en öll viðbyggingin hér við Alþingishúsið kostar með öllum skrifstofum, bæði starfsmanna, þingmanna og fastanefnda þingsins.

Er þetta mannvonska, virðulegi forseti? Hvað í ósköpunum er það? Ég gleymi því ekki þegar ég sat í fjárlaganefnd þegar þangað kom einstaklingur og bað um 180 milljónir til að geta gefið minkum að éta. Það voru einhver bágindi hjá minkabændum og þá vantaði fóður. Ég ætla ekki einu sinni að láta ykkur geta upp á því hver útkoman var með það. Þær 180 milljónir voru auðsóttar í ríkissjóð. Þær voru skírðar einhverju öðru nafni vegna þess að hitt var einum of kaldhæðnislegt. Fulltrúar hjálparsamtaka sem ég hef haft samband við segja núna: Því miður eru það margir í röðinni að biðja um mat þegar við erum að úthluta daglega að við þurfum að loka á fólk án þess að það hafi fengið pokann sinn með mjólkinni og brauðinu. Þetta er Ísland í dag. Hvernig í ósköpunum getum við verið þekkt fyrir að koma svona fram við fólkið okkar? Hvernig er það bara mögulegt? Ég skil það ekki. Að við skulum þurfa að vera hér fyrir hver einustu jól núna og öskra og æpa og biðja um hjálp fyrir þá sem eiga bágast í samfélaginu þegar staðan hlýtur að liggja algjörlega á borðinu.

Við erum ekki að tala fyrir þá sem hafa það gott. Ég er ekki að tala fyrir þá sem taka varla eftir því þó að hér sé 9,3% verðbólga eins og hún er að mælast akkúrat í dag og vextirnir komnir í tæp 8% á láninu mínu. Þó að afborgunin mín hafi hækkað um 50% frá því í vor þá hef ég efni á að borga hana. En það er ekki hægt að segja það sama um láglaunamanninn. Það er ekki hægt að segja það sama um öryrkjann og eldra fólk sem á ekki fyrir salti í grautinn. Þetta er fólkið sem grætur sig í svefn á hverju einasta kvöldi og kvíðir því að vakna á morgun. Þetta er fólkið sem sem hæstv. ríkisstjórn heldur í svo rammgerðri fátæktargildru að það á enga möguleika á því að rjúfa skarð í hana. Enga.

Við þyrftum þá ekki alltaf að vera að hrópa hér og biðja um jólagjafir og bónusa, eingreiðslur og einhverja viðbót. Okkur ber skylda til að sjá til þess að fólkið okkar líði ekki skort.

Það kemst ekki einu sinni í sumarfrí innan lands. Þetta fólk er ekki bara hneppt í fátæktargildru og er fast þar, það er hreinlega múrað inni heima hjá sér því það hefur ekki efni á að kíkja út fyrir bæjarmörkin.

er svo sannarlega ekki fyrir fólkið fyrst, það er langt í frá. Það virðist vera hægt að forgangsraða fjármunum þangað sem þeir eru fyrir, þar sem allar hirslur eru sneisafullar af gulli, þar sem allir vasar eru úttroðnir af peningum eins og hjá stórútgerðinni og bönkunum. Það er allt í lagi að halda áfram að maka krókinn fyrir þá. Það er tímabært, virðulegi forseti, að við tökum utan um þá sem við virkilega þurfum að hjálpa.

Ég bauðst til að taka þá tillögu til baka eins og vindurinn ef þau skildu ekki gamla fólkið út undan, ef það fengi að vera með. En það var ekki hægt.

Okkur í Flokki fólksins er nákvæmlega sama hvaðan gott kemur. Það má taka öll okkar mál og við skulum gefa þau öll frá okkur, við þurfum enga rós í hnappagatið. Það eina sem við erum að gera er að berjast fyrir þá sem eiga bágt.

taki höndum saman og hjálpist að við að gefa öllu fólkinu okkar kost á því að taka þátt í þessu samfélagi með þokkalegum sóma. Það er enginn að tala um stórbokkahátt. Það er enginn að tala um neitt annað en fæði, klæði, húsnæði. Og núna, eins og allir vita, þegar jólamánuðinn er að nálgast

ef þau eiga ekki einu sinni val um það hvað þau fá sér að borða um jólin af því að þau hafa ekki efni á því, fólkið sem er að spara daginn út og inn? Þetta er fólkið sem þarf að velja í lok mánaðar hvort það leysir út lyfin sín eða fær sér mat á diskinn.

og við getum gengið hnarreist inn í jólahátíðina öll sem eitt, ekki bara sum.

hærri verðbólgu en spáð var og breytingartillögu vegna lífeyrisskuldbindingar. Þá eru vísbendingarnar þær að

þá er það í raun lægra hlutfall af heildinni en verið hefur undanfarin ár. Ef við horfum á stóru myndina, þ.e. stóru tölurnar, eru lögin að virka, ég held að það sé alveg óhætt að segja það, frú forseti. Að sjálfsögðu voru þessi lög tímamótalög og markmið þeirra var að stuðla að þessari góðu hagstjórn og vinna á ákveðnum vanda sem hafði verið gegnumgangandi árin á undan þegar kom að hagstjórn ríkisins ef ég má orða það þannig.

Hér þarf að mínum dómi að bæta áætlanagerð. Það er sjálfsagt og eðlilegt að gera þá kröfu að fram fari verkefnamiðuð nálgun á áætlanagerðina og í raun bókhaldið einnig,

Er hugsanlegt að það hafi verið, og sé jafnvel enn, tilhneiging til þess hjá Landspítalanum t.d. að setja ýmis útgjöld á þennan veirufaraldursreikning sem ríkisstjórnin var búin að lofa að borga? Ríkisstjórnin var eiginlega búin að gefa það út að hún myndi borga öll útgjöld heilbrigðiskerfisins vegna veirufaraldursins. Það er að mínum dómi nauðsynlegt að gera betur grein fyrir þessum afleidda kostnaði og eftir að hafa setið í fjárlaganefnd í fjögur ár er ég þeirrar skoðunar að eftirfylgni áætlana sé því miður ábótavant. Einkum virðist það vera viðtekin venja að útgjöld vaxi umfram áætlanir og það er að sjálfsögðu óásættanlegt. Í ljósi reynslunnar er ekki nóg að setja fram metnaðarfull markmið um niðurskurð heldur þarf að tryggja að slíku markmiði sé framfylgt.

og forstöðumaður ber ábyrgð á reikningsskilum og að bókhald sé fært á réttum tíma í samræmi við reglur Fjársýslu ríkisins þannig að fjárhagskerfi ríkisins gefi á hverjum tíma sem réttasta mynd af fjárhagsstöðu.

hverjar séu ástæður þess og hvaða aðgerðum verði beitt. Þetta er mjög skýrt. Tilkynning til ráðuneytis skal vera með formlegum hætti. Þá skal forstöðumaður greina frá ítarlegri greiningu vandans, tillögum að útfærslu lausna og tímaáætlun aðgerða.

Mér finnst, frú forseti, lítið hafa farið fyrir þeirri umræðu. Þau útgjöld sem eiga heima í fjáraukalögum verða lögum samkvæmt að vera tímabundin, ófyrirséð og óhjákvæmileg. Annars eiga þau ekki heima í fjáraukalögum. Þetta er einfalt og þetta er skýrt og þetta er í lögum. Ég hef t.d. ákveðnar efasemdir um að lyfjakostnaður og hjálpartæki séu óvænt útgjöld,

Endurmat á útgjöldum ársins hlýtur einfaldlega að þýða að hér sé um veikleika í áætlanagerð að ræða. Það er því miður oft þannig að ráðuneytin vanáætla liði sem þau fara síðan fram á að verði bætt í

sama skapi get ég ekki séð að kaup ríkisins á hlut í nýju Landsbankahúsi

það er hægt að hagræða á fleiri sviðum þegar kemur að húsnæðismálum ríkisins og ég hefði jafnframt viljað sjá að forsætisráðuneytið myndi flytja í þetta hús. Í fjármálaáætlun fyrir 2023–2027 segir í kaflanum um forsætisráðuneytið á bls. 188 að helstu áskoranir er snúa að innri starfsemi og rekstri ráðuneytisins á næstunni

Jafnframt segir þarna að hafnar séu framkvæmdir við viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið sem muni gjörbreyta starfsaðstöðu ráðuneytisins. Ég dreg það ekki í efa að það þurfi að bæta þessa starfsaðstöðu.

Frú forseti. Ég er þeirrar skoðunar að fyrirhuguð viðbygging við Stjórnarráðshúsið sé ekki falleg bygging. Það er mín skoðun. Ég veit um fleiri sem eru sammála mér í því.

Það var nú þannig á vormánuðum að Alþingi samþykkti að hækka endurgreiðsluhlutfall framleiðslukostnaðar í kvikmyndagerð fyrir stærri verkefni úr 25% í 35%.

Ég tel að við eigum að spyrja okkur að því hvort fyrir liggi hverju þetta sé að skila okkur í raun. Liggja tölfræðilegar upplýsingar fyrir um það hverju þetta er að skila? Við erum að setja heilmikla peninga í þessar endurgreiðslur. Ég tek fram að ég er mjög hlynntur kvikmyndagerð á Íslandi, þeim góðu hlutum sem hafa verið gerðir í þeim efnum og sérstaklega þegar kemur að íslenskri kvikmyndagerð. En við verðum að spyrja okkur að því hverju þetta er að skila og ég held að það sé alveg eðlilegt að fyrir liggi hver ávinningurinn sé fyrir ríkissjóð. því hefur verið látið liggja að sum þeirra fyrirtækja sem fá stærstan hluta þessara endurgreiðslna séu þekkt fyrir að greiða lág laun og það finnst mér vera áhyggjuefni.

Um þetta hefur töluvert verið fjallað í fjölmiðlum. Það er mikið umleikis í tengslum við þessa kvikmyndagerð og vonandi færir þetta mörgum störf.

allir voru farnir, þá fékk ég mér göngutúr rétt hjá og sá að þar var einstaklingur í bifreið á svæðinu. Ég gaf mig á tal við hann og hann sagðist vera vaktmaður og kæmi til með að vakta svæðið í alla nótt.

að setja heilmikla peninga í þessar endurgreiðslur og það er því eðlilegt að það liggi fyrir hver ávinningurinn er fyrir ríkissjóð. Að þessu sögðu

forstöðumenn ríkisstofnana, að mjög mikilvægt sé að þeir séu sá varnagli sem þeir eiga að vera þegar kemur að því að nýta þá fjármuni sem Alþingi hefur ætlað þeim hverju sinni í fjárlögum með þeim hætti að ekki verði um óeðlilega framúrkeyrslu að ræða. Þetta skiptir allt verulegu máli og við eigum náttúrlega öll að sameinast um að bera ákveðna virðingu fyrir fjármunum ríkisins, að þeir séu skynsamlega notaðir.

og það var skynsamleg ákvörðun hjá ríkisstjórninni á sínum tíma að gefa það út að þessi aukni kostnaður sem féll á heilbrigðisstofnanir á landinu yrði bættur.

gera það að verkum að hundruð milljóna manna í heiminum þurfa á neyðaraðstoð að halda. Á þessum tíma, akkúrat núna, stendur Rauði krossinn á Íslandi fyrir söfnun vegna hungursneyðar sjö milljóna manna í Afríku.

vegna Úkraínu myndu hafa áhrif á útgjöld þessa árs til annarra mannúðar- og þróunarstarfa.

Það er augljóst öllum að það var ófyrirséð þegar fjárlög þessa árs voru sett saman að það myndi reyna á slíka alþjóðlega aðstoð. Mér finnst ég einfaldlega skynja hér á þinginu mjög mikinn og eindreginn þverpólitískan stuðning við að senda skýr skilaboð,

síðasta kaflann í frumvarpi til fjáraukalaga þar sem fjallað er um fjárframlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu.

Þessi kafli endar á textanum: „Mannúðar- og efnahagsstuðningur Íslands við Úkraínu

Þetta fer þvert á það sem ráðherra lýsti yfir í umræðum um fjárlög. Því hef ég lagt fram breytingartillögu, sem finna má á þskj. 656, þar sem ég legg til að framlög úr ríkissjóði til þróunarsamvinnu

þannig að hægt sé að halda áfram stuðningi Íslands við önnur brýn alþjóðleg verkefni.

sem brýndi okkur til þess að taka meiri þátt því að þörfin hefði aldrei verið meiri en akkúrat núna.

Það er líka mikilvægt að við hugsum um þá sem eru hér heima og búa við slæmar aðstæður vegna hækkunar á greiðslum, hækkunar á vöxtum og öðrum hlutum. Ég vil því taka undir það sem hér hefur verið nefnt áður, við horfum líka til þess að hækka greiðslur til eldra fólks og að við styðjum hjálparsamtök, sem hjálpa þeim sem minnst mega sín, með sérstöku framlagi nú á aðventunni. Ég ætla ekki að lengja þetta mikið meira. Það er von mín að þeir fulltrúar sem hér eru inni taki þessu með opnu hjarta

hefur svo sannarlega sett fingraför sín á þann fjárauka sem við höfum hér til umfjöllunar. Ríkisstjórnin hefur mætt og mun halda áfram að mæta þeim verkefnum sem þessu öllu fylgja.

Við vitum öll af því grettistaki sem okkar frábæru viðbragðsaðilar lyftu á tímum Covid. Þó hafa afleiðingar faraldursins enn áhrif á kerfið og við erum enn að bregðast við. Með þessum fjárauka er verið að halda áfram ríflegum stuðningi við heilbrigðiskerfið svo það nái sínum fyrri styrk á ný. Heimsfaraldurinn og eftirmál hans höfðu vissulega áhrif á alla fasa samfélagsins, ekki aðeins innan stjórnsýslunnar heldur einnig á einkaaðila. Sem dæmi um slíka aðila má nefna íþróttafélög víða um land en heimsfaraldurinn hafði neikvæð áhrif á rekstur og starfsemi þeirra. Þessi félög sinna mikilvægu lýðheilsu-, félags- og forvarnastarfi í þágu samfélagsins og í nútímasamfélagi er mikilvægi þeirra alveg kýrskýrt.

í miðjum faraldri gerði félögunum það ómögulegt að viðhalda eðlilegri starfsemi. Í fjárauka þessum höfum við sýnt að við vitum um mikilvægi félaganna og ætlum okkur að styðja við bakið á þeim í þessum erfiðu aðstæðum.

Ríkisstjórnin lagði áherslu á viðbótarstuðning til íþróttahreyfingarinnar og við það barst fjöldi umsókna sem sýndi þörfina á skýran máta. Í ljósi eftirspurnarinnar er fjárhæð frumvarpsins því endurmetin til hækkunar. Að auki vil ég nefna þann stuðning til barna á flótta sem finna má í þessum fjárauka. Við vitum öll af stríðsástandinu í Úkraínu og fáum daglega fréttir af þeim hrottalegu árásum sem þar eiga sér stað. Heildarfjöldi þeirra sem hafa flúið Úkraínu nálgast hátt í 7 milljónir manna, margir hafa svo sem snúið aftur til Úkraínu en samt sem áður hafa aldrei jafn margir verið á flótta í heiminum samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur skuldbundið sig til þess að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu og styðja sérstaklega við börn sem eru á flótta þaðan. Við Íslendingar erum heppnir að þekkja ekki stríð af persónulegri reynslu sem þjóð en við ætlum þrátt fyrir það að grípa þá sem þurfa á aðstoð okkar að halda. Móttaka flóttamanna tekur til allra fasa grunnþjónustu samfélagsins, allt frá þörf fyrir þak yfir höfuðið til þarfar fyrir íslenskumenntun. Ef við ætlum að taka á móti flóttamönnum þá verðum við að gera það rétt og sjá til þess að þeir aðlagist íslensku samfélagi. Íslenskukennsla spilar almennt stórt hlutverk í þeirri nálgun. Í fjárauka þessum er gert ráð fyrir að kostnaði verði skipt tímabundið í stuðning við sveitarfélög vegna mennta-, íþrótta- og tómstundaúrræða, almennan stuðning við sveitarfélög, námskeið fyrir kennara, stjórnendur og annað starfsfólk og móttökunámskeið fyrir börn sem hingað koma á flótta. Viðbragðsteymi mennta- og barnamálaráðherra, vegna móttöku barna og ungmenna frá Úkraínu, tók til starfa í mars og hefur fundað reglulega síðustu vikur.

Stjórnvöld hafa ákveðið að veita sveitarfélögum tímabundinn stuðning vegna þeirrar vinnu á sviði tómstunda og menntunarúrræða fyrir börn á flótta. Þetta er mikilvæg vinna í átt að aðlögun þeirra að íslensku samfélagi og sem dæmi má nefna tómstundastarf en þar kynnast börnin öðrum börnum, mynda tengsl og stuðlað er að heilbrigðum lífsstíl. Virðulegur forseti. Það er víða komið við í þessum fjárauka og og tekið á mörgum vanda og reynt að bæta upp það sem menn hafa keyrt fram úr.

er fyrst og fremst vegna Covid. En ég get líka tekið undir að við þurfum að rýna betur

14 milljarða. Við getum og eigum að gera kröfu til þess að við gætum aðhalds á öllum stigum þegar kemur að rekstri, hvar sem er í okkar opinbera kerfi. Það gleður mig mjög að hafa fengið að taka þátt í þessari vinnu og sem hluti af meiri hluta fjárlaganefndar er ég virkilega ánægður með þá miklu samstöðu sem var

þar sem eru veittar 60.300 kr. aukalega í svokallaðan jólabónus. Fram undan er ákveðin vinna

í samfélaginu en við þurfum líka að sýna ákveðna ábyrgð í því sem við erum að gera. Við þurfum að veita ákveðið aðhald. Við höfum verið með ákveðinn halla á fjárlögum

við eigum að gera kröfu til þess að menn reyni að halda sig innan þeirra fjárheimilda sem þeim eru veittar. Það er virkilega mikilvægt og sérstaklega í ljósi þess að við megum ekki alltaf senda reikning inn í framtíðina í framtíðina af því að það kemur alltaf að skuldadögum á öllum sviðum. Við þurfum að horfa til þess að

komum að þessari vinnu, hvort sem er í meiri hluta eða minni hluta, horfum til þess að fara vel með, gæta aðhalds og nýta fjármunina á sem bestan hátt, því það verður ekki þannig um ókomna tíð að við getum eytt um efni fram. Það er eitthvað sem aldrei gengur upp til lengdar og

Ég held að það sé mikilvægt að við nýtum þær auðlindir sem við eigum og sköpum fjármuni hér heima. Þannig byggjum við upp okkar sterka samfélag og við getum byggt upp enn sterkara velferðarsamfélag ef við horfum til þess hvernig við framleiðum, hvaðan tekjurnar koma og hvernig við horfum til útgjaldanna.

hjó eftir því hjá hv. þingmanni að hann talaði um aðhald og að við þyrftum að passa vel hvert krónurnar færu.

Mig langaði að spyrja hv. þingmann um hvað honum fyndist um eitt sem við hjá Pírötum höfum verið að þrýsta svolítið á og það er meira gagnsæi og bara hreinlega að opna upp miklu meira af gögnunum um hvert peningarnir eru að fara. Þannig getum við þingmenn en líka almenningur og aðrir sem vilja, rannsakað betur hvað mætti betur fara, fleiri en bara þessir örfáu innan ráðuneytanna sem hafa aðgang að þeim

En það er líka þannig að við þurfum alltaf að leita eftir upplýsingum og það sem ég var að kalla hér eftir líka í ræðunni var

ég ætla ekki að leggja neinn sérstakan dóm á það, en aftur á móti held ég að það sé mjög mikilvægt fyrir þá sem eru t.d. í fjárlaganefnd og fyrir löggjafann hér á þingi að geta áttað sig á því hvert fjármunirnir eru að fara í þeim fjárheimildum sem við erum að veita.

alla vega við sem störfum við það að taka ákvarðanir um þessa hluti þurfum meiri innsýn í hvað er verið að gera. Hv. þingmaður nefndi að þetta sé bara eins og fyrirtæki.

En þá sendi ég honum ársreikning fyrirtækisins sem ég var að vinna hjá, fyrirtækinu Microsoft sem var með tífalda veltu íslenska ríkisins. Þá loksins sá hann að það voru til tölur. Einmitt hjá stórfyrirtækjunum getur maður

eins og ég nefndi áðan, hvað er að kosta okkur svona mikið í tengslum við flóttamenn? Að geta farið niður á þessi atriði, geta alltaf farið neðar og neðar í gögnunum til að átta okkur á því hvar það er sem við þurfum að laga hlutina. Meðan við höfum ekki þá innsýn

En það endurspeglar náttúrlega, tel ég, mjög vel þessar breytur sem geta orðið. En þá er líka mikilvægt þegar vel gengur og við erum ekki að fást við einhverja faraldra eða stríð erlendis og

að það var búið að vinna í haginn fyrir þjóðarbúið áður en þessi ósköp dundu yfir okkur.

Ég vil sérstaklega nefna einhug í fjárlaganefnd, þar sem ég sit, um eingreiðslu til öryrkja sem ég styð. Ég vil líka nefna sérstaklega þá breytingartillögu sem við í minni hlutanum stöndum saman að um greiðslur til sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlaða, auk þess sem þarna er að finna nauðsynlegt framlag til fangelsismála. Fyrir árið 2022 eru nú lögð fram fjáraukalög í annað sinn. Það segir sitthvað um stöðuna en segir kannski líka ýmislegt um stjórn ríkisfjármála. Í mars var lagt fram frumvarp til að taka á breytingum á Stjórnarráðinu og fjölgun ráðherrastóla. Það reyndist þá vera kostnaður upp á tæpa 2 milljarða en endanleg tala í þeim efnum liggur ekki fyrir.

að bjóða almenningi upp á slíka eyðslu, komandi út úr þeim halla sem við vorum og erum í og inn í þær aðstæður sem fram undan eru, sem eru auðvitað erfiðir og flóknir kjarasamningar, að ráðdeild ríkisstjórnarinnar sjálfrar hafi ekki verið meiri en þessi við þær aðstæður. Mig langar líka til að minna á hvert hlutverk fjáraukalaga er samkvæmt lögum.

Þetta hlutverk fjáraukalaga þjónar m.a. þeim tilgangi að festa í sessi fjárstjórnarvald þingsins en á líka að ýta undir og auka ábyrgð ráðuneyta og ríkisstjórnar á að fara ekki fram yfir heimildir sem þeim eru veittar af Alþingi nema við sérstakrar og ófyrirséðar aðstæður. Það er þörf á að halda þessu til haga. En hér erum við mætt í annarri umferð eða í fjáraukalögum númer tvö fyrir þetta ár

14 milljarða heimild fjármálaráðherra vegna samkomulags frá árinu 2016 við LSR. Ég ætla ekki að fjalla um það í löngu máli en get tekið undir að það sé sanngirnissjónarmið í því að

standa. Hvað varðar stóru myndina af ríkisfjármálunum þá er kannski ágætt að nefna hið augljósa, sem er að við erum að koma út úr sögulega miklum afkomuhalla árin 2020 og 2021. Auðvitað er viðbúið,

Við höfum gagnrýnt að það sé ekki fyrr en árið 2027 sem þessi ríkisstjórn stefnir að því að svo verði og erum á því að þar eigi, og aðstæður kalli á það, að stíga ákveðnari skref en þessi ríkisstjórn er að gera. Forseti. Mig langaði til að tala um þá stöðu sem blasir við heimilum og fyrirtækjum landsins vegna hárra vaxta. Þetta er staða sem er heimilum og fyrirtækjum landsins ágætlega kunn. Við ræðum minna um það í opinberri umræðu og hér í þessum þingsal hvað skuldir og háir vextir gera ríkissjóði. Við ræðum þetta alveg merkilega lítið í þessum sal því að þetta er auðvitað stórmál og alvarleg staða. Stýrivextir hafa ekki verið hærri síðan eftir hrun og standa núna í 6%. Útlánavextir banka eru á bilinu 7–8%.

Þessi fjölskylda er með 50 millj. kr. óverðtryggt lán til 40 ára á breytilegum vöxtum. Í dag er veruleiki þessarar fjölskyldu að afborgunin af láninu nemur 330.000 kr. á mánuði. Greiðslubyrðin

Bankavextir á Íslandi eru tvöfalt til þrefalt hærri en í Evrópu. Stýrivextir á Íslandi eru þrefalt hærri en á hinum Norðurlöndunum. Mikið hefur verið rætt um sólina á Tenerife í því samhengi, en eftir stendur spurningin: Hvers vegna þarf þrefalt hærri stýrivexti á Íslandi en annars staðar í Evrópu til að vinna gegn verðbólgu sem er undir meðaltali í álfunni?

Á sama tíma eru vextir vegna lána ríkisins tvöfalt og þrefalt hærri en í löndunum í kringum okkur. Ég nefni þetta líka vegna þess að kostnaður hárra gjalda bítur ríkissjóð auðvitað alveg eins og

Afleiðingin er sú að á ríkisstjórninni hvílir þess vegna enn ríkari krafa um að stilla skuldasöfnun ríkisins í hóf. Okkar aðstæður hér á Íslandi krefjast þess. Ábyrgð ríkisstjórnarinnar og þingsins er enn ríkari vegna aðstæðna okkar hér. Nú er kostnaðurinn sem lagt er til að bæta við hallarekstur ríkissjóðs í fjárauka þessum ekki síst til kominn vegna áhrifa verðbólgu á vaxtagjöld ríkissjóðs. Aðrir þættir eru útgjöld vegna árásar Rússa á Úkraínu og svo er það kostnaður sem ríkið stendur enn frammi fyrir vegna afleiðinga heimsfaraldurs. Þessir samverkandi þættir gera að verkum að breytingarnar eru óvenju umfangsmiklar í þessum í þessum fjárauka. Breyttar efnahagshorfur og aukin verðbólga, ég leyfi mér að nefna í því sambandi blikur á lofti á heims- og á alþjóðavísu

kippa fyrst út úr heimilisbókhaldinu þegar harðnar í ári. Breyttar efnahagshorfur og aukin verðbólga eru þeir þættir sem fjárlagavaldið ætti að vera að horfa á og ég hef saknað þess að heyra ekki fulltrúa fleiri flokka tala

Við erum að verja hærri fjárhæðum í vexti en til heilsugæslu og samgöngumála samanlagt. Við erum að verja hærra hlutfalli landsframleiðslu í vexti en sumar Evrópuþjóðir verja í varnarmál, sem er ekkert smáræði. Vandinn hér er ekki of lágir skattar heldur of háir vextir. Þetta er kerfislægur vandi sem við losnum ekki við fyrr en við erum komin með nýjan gjaldmiðil. Kostnaðurinn við að halda í krónuna krónuna hefur áhrif á velferðina á Íslandi. Krónan er ekki bara dýrkeypt fyrir heimilin í landinu, hún er það líka fyrir íslenska ríkið. íslenska ríkið. Frú forseti. Vaxtagjöld ríkisins eru, sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, þrefalt hærri hér en á öðrum Norðurlöndum og jafnvel hærri en í ríkjum sem hafa hærra skuldahlutfall en við vegna þess hve vextirnir eru háir. Þetta þarf að ræða. Frú forseti. Horfur eru dökkar og verðbólgan ætlar að reynast okkur langvinn sem gerir um leið erfiðara að eiga við hana og ná henni niður. Christine Lagarde, seðlabankastjóri Evrópu, hefur gefið til kynna að stýrivextir í álfunni verði hækkaðir við næstu vaxtaákvörðun í desembermánuði. Stýrivextir Evrópska seðlabankans eru núna 2%.

Ég vil líka fjalla um útgjaldaaukningu. Tugmilljarða útgjaldaaukning á sama tíma og ríkissjóður er og hefur verið rekinn með halla eru vondar fréttir á verðbólgutímum. Ég vil halda því til haga að erfið staða ríkissjóðs var til komin áður en afleiðingar heimsfaraldurs skullu hér á. Það er ekki rétt að tala með þeim hætti að ríkisstjórnin hafi hér verið búin að búa sérstaklega vel í haginn. Mikill vöxtur opinberra gjalda nú ýtir undir verðbólguna. Þensluhvetjandi aðgerðir á útgjaldahlið ríkisins vinna gegn markmiðinu um að stemma stigu við verðbólgunni. Á þetta hefur Seðlabankinn bent. Á þetta hafa ýmsir og margir umsagnaraðilar fyrir fjárlaganefnd bent á og flaggað og reynt að ýta við fjármálaráðherra og þinginu um að standa í lappirnar gagnvart því mikilvæga verkefni að vinna gegn verðbólgunni. Viðreisn hefur sannarlega talað fyrir þessu líka. Það skiptir óskaplega miklu máli í samhengi við kjarasamninga núna og öll lífskjör fólks í landinu að fjármálaráðherra standi þá vakt að reyna að ná tökum á verðbólgunni og skilji Seðlabankann ekki einan eftir með það þunga verkefni. Frú forseti. Tilgangur fjáraukalaga er, eins og ég nefndi, að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum. Hér eru þau hins vegar nýtt að hluta til að stoppa göt sem þegar hafði verið bent á við samþykkt fjárlaga fyrir ári síðan. Í umsögn sinni við frumvarpið bendir Ríkisendurskoðun sérstaklega á að viðbótargjöld Landspítalans og annarra heilbrigðisstofnana vegna faraldursins hefðu ekki átt að koma á óvart; atriði eins og stytting vinnuvikunnar, þetta eru einfaldlega þættir sem ábyrgur fjármálaráðherra hefði verið búinn að taka með í reikninginn. Ég held að ég taki undir þá gagnrýni að heildarmyndin eigi að liggja þannig fyrir að það séu bara ófyrirséð,

að nýta fjáraukann til að stýra ríkisfjármálum þannig að markmið um að ná tökum á verðbólgu geti skilað árangri. Það er stóra myndin og ætti að vera stóra myndin hjá fjármálaráðherra um Þannig gæti hann staðið að því að bæta lífskjör fólksins í landinu. Mér finnst leitt að segja það en mér þykir hann ekki gera það með nægilega trúverðugum hætti.

Það hafa verið skemmtilegar umræður í gangi um fjáraukalögin, verðbólgu og vaxtagjöld og alls konar skemmtilegt sem ég ég er ekki beint sérfróð um. En ég er náttúrlega af þeirri kynslóð sem mun lifa í gegnum loftslagsáhrifin sem mun lifa í gegnum loftslagsáhrifin og mun þurfa að lifa við þær afleiðingar sem núverandi aðgerðir stjórnvalda um allan heim munu hafa.

Það gerir mig rosalega sorgmædda að við séum því miður ekki komin á þann stað að taka þessi málefni alvarlega. Við stöndum frammi fyrir mjög miklum áskorunum. Þetta hafa ráðherrar þessarar hæstv. ríkisstjórnar sagt sjálfir. sjálfir. Við þurfum að henda okkur af stað í orkuskiptin, taka það alvarlega og gera það vel, af því að Ísland á möguleika á því að fara sem hraðast í gegnum þessi orkuskipti og vera vera mjög framarlega á þessu sviði. En við erum einfaldlega ekki að grípa til aðgerða þegar kemur að þessu. Við erum ekki að taka þessu nógu alvarlega. Þetta snýst ekki bara um að virkja og

Nú hefur verið talað mjög mikið um verðbólgu, hækkun verðlags og alls konar skemmtilegt.

hækkandi verðlag í sínu heimalandi og slæmt efnahagsástand. Þá aukast auðvitað fólksflutningar á milli landa og við þurfum að vera í stakk búin til að taka á móti fólki sem leitar hingað í neyð og leitar til

Ég vona svo innilega að það komi ekki til þess.